Днешното заседание е последното по правилник. По точка трета има внесено предложение от миналата седмица за скъсяване на ваканцията на Народното събрание поради изключително натоварения дневен ред. В случай, че бъде приета точка трета, ваканцията ще бъде скъсена и това ще даде възможност седмичната програма, която е предложена, да бъде приета във висока степен. Проектът включва: 1. Полагане на клетва от народни представители.

съвет. 3. Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г. 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. кодекс. 5. Проекти за решения за попълване на състава и промени в постоянните комисии на Народното събрание. 6. Проекти за решения за избиране на постоянни делегации на Народното събрание.

трета. 8. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет от Народното събрание на 11 юли 2013 г. и

9. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. сектор. 10. Доклад за извършената дейност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г. 11. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. 13. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България. 14. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. 15. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс – три законопроекта. 16. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките. 17. Доклад относно обсъжданията, проведени в Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения през Първата сесия на Четиридесет

Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие продължение, разискванията са започнати. 19. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 20. Парламентарен контрол.

Благодаря Ви, прекратете гласуването

Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г. с вносители Атанас Мерджанов и Камен Костадинов. Законопроект за изменение на Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Вносители са Захари Георгиев, Васил Антонов и Деян Дечев. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Вносители са Захари Георгиев и Христо Монов. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители – Захари Георгиев, Корнелия Нинова и Жара Пенева. Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване. Вносител – Министерският съвет. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. с вносител Българска телеграфна агенция. Доклад за прилагането на Закона и за дейността на съдилищата през 2012 г. ведно със становище на Комисията по правни въпроси на Висшия съдебен съвет. Вносител – Висшият съдебен съвет. Доклад за състоянието на енергетиката в Република България. Вносител е министърът на икономиката и енергетиката. Проект за решение за попълване на състава на Комисията по земеделието и храните с вносители Янаки Стоилов и Петър Курумбашев. На 26 юли 2013 г. от Сметната палата на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за Сметната палата в Народното събрание е внесена актуализираната Годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г. Програмата е изпратена на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители, които се интересуват, в Библиотеката на Народното събрание. На 29 юли от Сметната палата в Народното събрание са постъпили: - Окончателен одитен Доклад за извършен одит на дейността на „Холдинг БДЖ” ЕАД,

Становище по чл. 22, ал. 4, т. 1 от Закона за Сметната палата на Консултативния съвет на Сметната палата, което е неразделна част от одитния доклад. С мое писмо докладът и становището са изпратени на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по транспорт и информационни технологии и съобщения. Който се интересува, може да ги види в Библиотеката

Лидия Велик Маринова, избрана от 3. многомандатен изборен район Варненски, издигната от Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет

за избрана за народен представител в 3. многомандатен изборен район Варненски, Нели Рускова Петрова, от листата на Политическа партия ГЕРБ.”

Обявява за избран за народен представител в 12. многомандатен изборен район Монтана, Петър Илиев Якимов, от листата на Политическа партия ГЕРБ.” и: „РЕШЕНИЕ №

предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Георги Христов Борисов, избран от 3. многомандатен изборен район Варненски,

Обявява за избран за народен представител в 3. многомандатен изборен район Варненски, Алекси Василев Алексиев, от листата на Коалиция от партии „Коалиция за България”.” Моля, квесторите, поканете колегите

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!”

Уважаеми народни представители, преминаваме към

Благодаря, господин председател. Ще се възползвам от тази възможност от процедура за допуск в залата госпожа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, Владимир Петров – директор на Дирекция „Държавни разходи”, Маринела Петрова директор на Дирекция „Икономическа и финансова политика”, Милена Бойкова – директор на Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, и Добрин Пинджуров – директор на Дирекция „Бюджет”.

съответните места. Уважаеми господин председател, ако обичате да започнете с доклада на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте. за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 302-01-8, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2013 г., приет на първо гласуване на 25 юли 2013 г.

има ли изказвания по наименованието на закона? Не виждам. Моля, режим на гласуване по наименованието на закона.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Тъй като темата представлява и е с висок обществен интерес, предлагам дебатите по актуализацията на бюджета на Република България да бъдат

Има направени следните предложения. Първо по реда на представяне е предложението на народните представители Ваня Добрева и Милко Багдасаров: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

Гинче Караминова, Ирена Узунова, Антоний Йорданов, Владимир Митрушев, Десислава Атанасова, Даниела Дариткова-Проданова, Дарин Димитров, Румен Иванов:

217,5 хил. лв., както следва:” Следва разбивка в таблицата на приходите, която прилагаме към протокола от заседанието. „(2) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 19 356

хил. лв. (4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер 1 296 030,5 хил. лв., както следва:” Дадена е таблицата за финансиране. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. Член 1 се изменя така:

за 2013 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 19 млрд. 492 млн. 248,1 хил. лв., от които разходи на сума 8 млрд. 485 млн.

Следва таблица за показателя „Разходи”, за показателя „Трансфери (субсидии), вноски (нето)”

Уважаеми народни представители, това беше докладът на комисията по § 1. Сега започваме обсъжданията по него. Моля за Вашите заявки за изказвания. Има ли желаещи?

Предложението от парламентарната група на ГЕРБ е свързано с приходната част. размерът на приходите да бъде запазен такъв, какъвто е приет с настоящия бюджет, и да бъде увеличен само с 85,6 млн. лв. – приходите от продажбата на квоти за емисии на парникови газове. Вашите аргументи за занижаване на приходната част с 207,4 млн. лв. са напълно неоснователни. От една страна, отчетът за приходите за първите пет месеца показва, че постъпленията от приходите за първите пет месеца на 2013 г. са повече в сравнение с същия период за предходната година. Вторият важен аргумент е следният.

недалечната дата 5 декември 2012 г. Тогава тук, в тази зала бяха дебатите по приемането на държавния бюджет за 2013 г. на второ четене. Именно тогава група народни представители от Коалиция за България, и то видни народни представители – ръководството на партията и министри от настоящия кабинет, правят предложение за повишаване на приходната част на сега действащия бюджет с над млрд.

и е необходимо да се стегне приходната администрация и да се съберат повече приходи от данъци и от акцизи. Сега, шест месеца след като действа този бюджет, изведнъж решихте, че приходната част е надценена и предлагате приходите да бъдат намалени с 207 млн. лв.! Всичко това

се! Това са фактите: преди шест месеца предлагате завишавате на приходната част от над 1 млрд. 100 млн. лв., а днес казвате, че тази приходна част не може да се изпълни и предлагате да бъде намалена. Е, това не е ли двуличие от Ваша страна?!

да не се прахосат за не знам си какво, а да отидат за подпомагане на българските граждани. Защото предлаганото от Вас в актуализацията на този бюджет за българските граждани е почти нищо

Защото тези 40 млн. лв., които предлагате, са само за покриване на разходи, които трябва да се направят до края на годината от Социалното министерство.

ако Вие сте социално отговорна партия, защото се славите като социално отговорна партия и като такава партия за Вас грижата за българските граждани трябва да бъде на първо място, затова е редно да приемете нашето предложение. Благодаря Ви.

не само от Вас, аз по принцип говоря. Съжалявам, че ще опонирам госпожа Светлана Найденова.

Тя ще има право на отговор, и Вие също! Искам само да кажа, че резултатите са доста по-лоши от това, което очаквахме, и още доста по-лоши от това, което Министерството на финансите очакваше. Аз самият не съм сигурен, че това, което те предлагат като актуализация на бюджета,

Както и да екстраполирате тези 270 млн. лв., в рамките на една година те могат да станат половин милиард, могат да станат 600 700 милиона, но няма как да станат 1 млрд. 400 млн. лв. Още една цифра по ДДС:

Абсолютно прави, защото там трябва да се вземат много спешни и много бързи мерки. И аз между другото вече в чисто човешки план не мога да разбера ¬– един генерал Ваньо Танов, който е бил член на екипа на предишното управление, би трябвало по генералски не да излиза в отпуск, а най нормално е да излезе и да си подаде оставката. Така правят нормалните генерали, а не да се крият зад болнични. Спирам дотук, по-нататък ще имам възможност да взимам думата. Благодаря Ви.

господин председател, уважаеми колеги! Искам само да напомня, че тези, които се изказват от тази трибуна, все пак трябва да имат някакъв морал. Говори се за честта на един генерал. Бях на свиждане в „Токуда”. Генерал Танов е опериран и е претърпял три операции. В момента отидете и вижте състоянието му. Много е грозно от тази трибуна така да се плюе по хората, че един генерал, вместо да си подаде оставката, отишъл в болнични. Отидете и вижте човека. Ако искате от него някаква информация, отидете на свиждане и го вижте. Бъдете хора преди всичко!

Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Не можахме с дебата по първото гласуване, нито дори с данните от полугодието да бъдем убедени, че най-лесният път, който в момента е избран от правителството, е най-правилният път за управлението на публичните финанси до края на година. Именно по тази причина с госпожа Стоянова, с господин Главчев и с други колеги си позволихме да предложим, отчитайки тенденциите в приходната част, установени от правителството, различен вариант на изменение в Закона за държавния бюджет, така че от една страна, да бъде запазено съществуващото салдо по републиканския бюджет, което до голяма степен ще даде възможност да не се задлъжнява допълнително, или поне новият дълг да бъде в доста по-ограничени размери, и от друга страна, в разходната част да осигури тези 40 милиона, които да покрият безплатния в кавички първоначален социален пакет, анонсиран в началото на мандата на правителството на господин Орешарски. За нас, разбира се, беше ясно, че промените, които се направиха – разширяването на обхвата на енергийното подпомагане подпомагане и увеличените размери на помощите за първокласниците, няма как да са в рамките на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. И съвсем естествено и нормално идва предложението за увеличение, макар и на един ред в мотивите записано, че ще се предоставят допълнително 40 милиона за – забележете – един относително чувствителен закон, за който се твърди, че средства няма, а за другите закони, понеже не са чак толкова чувствителни, видите ли, осигурени средства има. Но не това е важното в нашето предложение. Ние продължаваме да смятаме, че с компенсирани промени между отделни показатели в приходите, намалението на приходите може да бъде сведено само до няколко милиона. И сега съвсем накратко ще се опитам да Ви разкажа защо смятаме така. Коректно се отбелязва, че номиналният ръст на данъчните приходи, защото, ако гледаме общо приходите по бюджета към полугодието, те са повече от миналата година с 941 милиона, или темпът на приходите за постъпването им спрямо същия период на миналата година дори леко изпреварва с 0,3 на сто, ако гледаме общо приходите, коректно се отбелязва, че данъчните приходи растат само с 379,6 милиона или 3,6 на сто при 8,4 на сто предвиден темп на нарастване. Какво обаче прави впечатление? Прави впечатление, че независимо от ревизията на ръста на икономиката в 2013 г. се очаква тя да нарасне малко повече в реално изражение – с 1% спрямо 0,8 на сто в 2012 и в номинално изражение – с 600 милиона повече, отколкото е бил ръстът на 2011 г. спрямо 2012 г. Защо Ви връщам на 2012 г.? Опитвам се да преценя дали приходите, които правителството на ГЕРБ успя да реализира в номинален размер повече през 2012 г. спрямо 2011 г., е непосилно да бъдат постигнати в 2013 г. спрямо 2012 И това, което първо ми прави впечатление, е, че номиналният ръст на брутния вътрешен продукт в 2013 г., а и реалният такъв, изпреварва ръста на 2012 г. спрямо 2011 г. Оттук веднага се налага изводът, че събраните повече близо 500 милиона в 2012 г. от данък добавена стойност спрямо 2011 г., са съвсем постижими в 2013 г. Дори по-високият размер на брутния вътрешен продукт предполага те да са по-високи. Предложението, което прави правителството, е ръстът на данък добавена стойност в 2013 г. да е близко до този от 2012 следователно без въобще да се отчита по-високият темп на нарастване в номинално изражение на брутния вътрешен продукт, а така също и в реално изражение. По отношение на акциза нещата са по подобен начин. Приблизително с 300 милиона нараства акцизът от 2011 г. в 2012 г. Колегите в момента се опитват да сведат този ръст до под ръста от 2012 г. Това показва само едно – заявените предварително намерения за справяне с контрабандата са били една предизборна амбиция, която не намира реализация в сегашните предложения. Има ли реплики? Господин Румен Гечев – за реплика.

Първо, в заложения ръст на брутния вътрешен продукт – основният показател в бюджета, който Вие сте приели и предложили в края на миналата година, се предвиждаше ръст от 1,9%. Нали така? Освен това, служебното правителство направи корекция – сваляне на ръста до 1%, тоест половината от ръста беше изконсумиран така да се каже на минус в първата част на годината. Трябва да Ви е известно, че по официална статистика и на Националния статистически институт, и на ЕВРОСТАТ, и на БНБ, първото тримесечие на 2013 г. ръстът е 0,4. Е, няма как брутният вътрешен продукт да бъде с ръст, който е към момента пет пъти по-нисък от заложения икономически растеж във Вашия бюджет. Няма как и зрителите да не разберат, че при по-малка торта ще има по-малки приходи от данъците върху тази торта, образно наречена брутен вътрешен продукт. Каквото и да правите, при забавена пет пъти динамика на брутния вътрешен продукт, няма как да Ви се обвържат балансите по приходите, при положение че разходите са заковани, даже има основателни искания от депутати за увеличение на тези разходи. Второ, във Вашия бюджет Вие сте въвели ограничение за държавния дълг от 14,6 десети милиарда лева. Нали така? Това ограничение се спазва. Следователно, компенсирането, единственото, с което съм съгласен, е, че трябва да се търси и от правителството се търси увеличение на приходите. В тази връзка Вие казвате, че онова, което нашите колеги са пледирали при обсъждането на Вашия бюджет миналата година, че могат да се увеличат приходите с 1 милиард, подскажете ми ако бъркам, но нашето правителство е извело допълнителни приходи от около 500 млн. лв. Нали така? За коя част на година, уважаеми колеги? За втората част на 2013 г. Дали не бъркам, че 500 милиона, умножено по две, прави 1 милиард допълнителни приходи в бюджета? Или нещо имаме проблеми с аритметиката? Така че тези 500 милиона за втората част на година са заложени от правителството и те ще помогнат за преодоляване на напрежението върху бюджета. Освен това, има един друг проблем, с което завършвам – проблемът за дълговете, който беше атакуван. Както и Вие споменахте – допълнителен заем от 1 млрд. лв., за да се покрие старият заем.

Господин Горанов, тъй като боравите с числа, при обсъждане на бюджет те, естествено, са важни, под формата на реплика имам един въпрос към Вас. Умишлено не го зададох на госпожа Светлана Найденова, защото съм сигурна, че няма да може да ми отговори. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Задавам го на професионалист. Каква е причината две различни групи колеги от ГЕРБ да правят две различни предложения по § 1 от Закона за бюджета и тези две различни предложения да се разминават драстично в числата? Каква политика в момента иска да изрази групата на ГЕРБ? Очевидно не е единна. Как може едните да предвиждат в повече приход от данъка върху доходите на физическите лица с близо 100 милиона? Какво означава това? Предвиждате вдигане на данъци ли, на събираемост ли, на какво ли? Ако Парламентарната група на Коалиция за България прави едното, Вие – другото, ще разбера – имаме различия във вижданията за правене на политика. Но Вашата група предлага две различни предложения, които изобщо променят макрорамката на бюджета! Една макрорамка, представена от Вас и от групата, с която сте внесли, и друга – от госпожа Светлана Найденова, която е коренно различна! Кое от тези две неща е вярното? Очевидно Вие сте объркани и не знаете какво искате от актуализацията на бюджета.

Уважаеми господин Горанов, струва ми се, че злоупотребявате с числата и с показателите на бюджета, защото във Вашето изказване нямаше никакви аргументи против корекцията на приходите в негативна посока. Няма как да измислите аргументи, уважаеми господин Горанов, защото икономическата активност е свита и продължава да се свива – всички макроикономически показатели сочат, че българската икономика върви надолу! След като няма добавена стойност, няма как да има допълнително данък добавена стойност. Няма кой да я произвежда тази добавена стойност. Тя непрекъснато намалява. Съвсем логично е да се очаква, че и приходите от данък добавена стойност ще бъдат по-малко. Няма логика на обратното твърдение. Няма как. Българската икономика беше замразена през последните четири години. Размразяването е тежък проблем! Преди известно време от тази трибуна Ви казах, че след размразяването идва потоп и това е естествен процес!

Наистина българската икономика през последните четири години расте между нулата и единицата. Погледнете данните от началото на 2010 г. по тримесечия – онези данни, които показват ясно тенденциите в развитието й. Те са тревожни, негативни. Няма как да очакваме високи приходи от такава смачкана икономика, която непрекъснато върви надолу.

Мисля, че не ме разбрахте, уважаеми колеги, затова ще повторя моя прочит на числата. В предложението, което сме внесли с госпожа Стоянова, господин Главчев и госпожа Йорданова, сме предложили до голяма степен сближаване на данъчните приходи до числата, които изглеждат логични на фона на икономическото развитие и, разбира се, сме предложили общо намаление на данъчните приходи спрямо първоначалния Закон за бюджета както правителството – с 555 милиона, а с 265 милиона. В същото време

Връщам се на разсъждението за номиналния ръст на брутния вътрешен продукт през последните години и защо

този номинален размер на брутния вътрешен продукт стои 1% реален растеж спрямо 2012 г., която спрямо 2011 расте с 0,8. Тоест имаме ускорено според последните прогнози, с които разполагаме, увеличение на брутния вътрешен продукт както в номинално, така и в реално изражение. Тогава питам: след като сме успели с близо 500 милиона да увеличим данъка добавена стойност от 2011 в 2012 г., след като с близо 300 милиона сме успели да увеличим постъпленията от акциз от 2011 в 2012 г., след като имаме по-висок номинален ръст на брутния вътрешен продукт в 2013 спрямо 2012 г. не 2 милиарда, както е растял преди, а 2 млрд. 600 милиона, защо не предвиждате никакъв ръст в приходите? Защо не си поставяте амбициозни цели, а твърдите, че приходите могат да бъдат изпълнени със същото темпо, с което бяха изпълнявани при доста по-ниско ниво на брутния вътрешен продукт и при по-нисък темп на нарастване на икономиката? Това е, което ние откриваме като тенденция на макрочисла, без да спорим с Вас дали ще успеете да преборите контрабандата, или не. Тези анализи на база на номиналните числа ни дават основание да смятаме, че твърде прибързано, продължаваме да го твърдим, се ревизира приходната част на бюджета. Що се отнася до различието ни с колегите в социалната тематика – и нашето предложение предвижда осигуряване на разходите, които не достигат по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Обща е тезата, че след като сте си наумили да изхарчите още 286 милиона, поне половината от тях биха могли да бъдат насочени не за разплащане на бакиите на силовите ведомства, а за социални мерки.

Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Нинова, обръщам се към Вас: преди да излезете си мерете приказките и си направена проверка на информацията. КБ.) Не сте Вие човекът, който ще зададе въпроса дали мога да отговоря по отношение на приходната и разходната част на бюджета. След като Вие сте един от вносителите на предложението за увеличаването на приходната част миналата година с над 1 млрд. лв. и не можете да дадете адекватен отговор, сега се чудите по какъв начин да ухапете. За разликата от Вас аз съм финансист и съм човек с опит над 15 години в социалната сфера, а Вие какъв специалист сте в социалната сфера, че сте председател на Комисията по труд и социална политика?! ако правим лични обяснения на лично обяснение ... Аз предлагам да продължим дебата. Господин Михов ще се изкаже сега, понеже направи заявка и го обявих преди две минути. След това господин Станишев заявява изказване. Уважаеми господин председателстващ, господа министри, уважаеми колеги! Според мен в нарушение на Правилника на Народното събрание времето за внасяне на предложения между първо и второ четене беше съкратено и беше неоснователно малко, тъй като събота и неделя са почивни дни. Аз проверих, Деловодството не работеше в събота и неделя, и нямаше как да внесем определени предложения. Ще бъда принуден да направя редакционна поправка на цифрите в залата, което право ми дава правилникът. правилникът. Ще се опитам в рамките на полагащото ми се време да обоснова своята поправка. Ако искате да запишем в графа...

като тези 10 милиона, които се вадят от бюджета на Народното събрание, да бъдат записани в „ІІІ – Трансфери, субсидии и вноски”, 1.2 „Държавно обществено осигуряване”. Господин Адемов е тук, и мисля, че ще приеме с удоволствие тези 10 милиона. Там цифрата ще стане 4 млрд. 753 млн. 528.5 лв. Съвсем накратко да се обоснова. През четирите години, когато Политическа партия ГЕРБ беше управляваща и госпожа Цачева беше председател на Народното събрание, всяка година имахме икономии от около 10 милиона в бюджета на Народното събрание. Тъй като познавам Вашия манталитет на работа и не искам тези 10 милиона в края на годината да бъдат разпределени като 13-и, 15-и и не знам какви си заплати, тъй като може би ни очаква най-трудната зима от 1996-1997 г. насам, предлагам тези 10 милиона да бъдат на разположение на господин Адемов, за да ги разпредели във вид на енергийни помощи и друг вид разходи, предназначени за Социалното министерство. Това е редакционната ми поправка. Моля, да бъде подложена на гласуване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря. Има ли реплики към това изказване? Няма реплики. Думата за изказване има господин Сергей Станишев – заповядайте. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Искам да подкрепя внесеното предложение на Министерския съвет по рамката на бюджета и да обоснова моята позиция. Всъщност трябва да се кажат ясно нещата. Очевидно при планирането на бюджета на господин Симеон Дянков и правителството на господин Борисов има прогноза за икономически растеж, която няма как да се сбъдне. Това не е моя констатация. Това е констатация на служебното правителство на господин Райков, което ясно заяви, че икономическият растеж ще бъде поне 1% по-малко от планираното в бюджета. Няма как това да не се отрази върху приходната част. Така ли е? Така е. При това разчетите са, че вероятно става дума за намаляване на приходната част с около милиард и половина, като пропорция от брутния вътрешен продукт. Второ, няма как да се премълчи отчетът, данните на Министерството на финансите за първото полугодие, които показват тежко неизпълнение на прогнозата, направена от правителството на господин Борисов. Забележете – от двата основни данъка, особено по акцизите, там има не забавено увеличаване, има намаляване на приходите по сравнение в 2012 г. По отношение на заложеното увеличаване на прихода, той е милиард и 400 млн. лв. на годишна основа, а към полугодието изпълнението е 271 милиона

на финалната права!”. Публично известно е, че най-силната част в приходите на бюджета е първото полугодие. След като има такова забавяне за първото полугодие на приходната част, няма как да се навакса целият този размер за оставащите фактически пет месеца. Въпреки това правителството прави много сериозно усилие за увеличаване на проходите. Как се постига това? Логично погледнато би трябвало на база на корекцията на прогнозата за растежа и пропорционалното намаляване на приходи, на лошото изпълнение от предишното правителство на приходната част и приходните агенции, да се поиска намаляване от 2 милиарда и половина на приходната част, но не се прави. Прогнозата на двете агенции – НАП и „Митници”, е за дупка в приходната част само по техните дейности от 1 милиард. Правителството налага много тежък план в резултат и на сериозни промени, реорганизации по отношение на вътрешнообщностната търговия и други механизми, за неплащане на ДДС и акцизи, намалява тази дупка като прогноза на половин милиард. Значи 500 милиона трябва да бъдат навак-са-ни! Това трябва ясно да се каже. Виждам много метаморфози и те ще проличат в днешния ден много ярко. Хора, които 4 години, политици, държавници, замразиха всички социални плащания пари за майчинство, пари за хора с увреждания, пенсии, сега изведнъж се превърнаха в най-социалните хора, когато слязоха от власт. Очевидно се получава една позитивна трансформация. Опозицията влияе добре на всяка политическа партия. Настъпва отрезвяване, само че когато казвате „още”, да – има адски много необходими нужди. Трябва тези, които предлагат допълнителни разходи в социалната сфера, да кажат защо парите за хората с увреждания са разчетени до края на септември? Защо е поет ангажимент към Министерството на вътрешните работи без одобрение от Министерството на финансите за двойно увеличаване на средствата за храна на полицаите? И тези пари не са осигурени в бюджета! Защо в първото полугодие е изчерпан целият резерв на правителството, в частност в последния месец на правителството на господин Борисов – 22 постановления и решения на Министерския съвет? От тези 350 млн. лв., похарчени допълнително през първите пет месеца – 209 са за непредвидените разходи. В този смисъл имаше вярна фраза за бакиите. Това, което прави корекцията в бюджета, не да въвежда, за съжаление, нова философия с нови приоритети, а просто да запушва дупките, създадени от някой друг и да оправим малко поне от малко бакиите, които е наследило правителството на господин Орешарски.

Господин Станишев, ако е вярно – понеже многократно се спекулираше с числата, че по анализ на приходните агенции милиард-два няма да бъдат събрани, значи ли това, че Вие ще позволите на приходните агенции

Когато вървяха клиповете в предизборната кампания за 1 млрд. 400 милиона – няма как да не го спомена, бяхме упреквани във всички земни грехове.

Закона за интеграция на хората с увреждания, той не е на отделен ред в Закона за държавния бюджет. Опитах се да намекна, че премълчахме първоначалния безплатен социален пакет на сегашното правителство и сега е моментът да запълним недостига по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Нека да се извадят данни за първоначалния план на Министерството на труда и социалната политика за финансиране правата по този закон. Не приемам констатацията, че е само до месец септември.

Ако от тях извадим допълнителните разходи за разширяване обхвата на енергийното подпомагане и еднократните добавки към учениците, може да се окаже, че средства за изпълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания е имало достатъчно в гласувания бюджет.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Когато някой казва „ако аз бих управлявал“, хубаво е да погледне какво е направил, когато е управлявал, защото номинално брутният вътрешен продукт на България в последните години нарасна много сериозно. Само че ако съпоставите в приходната част, особено в данъчните приходи, не може да се достигне дори номинално (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Ето, това са резултатите от управлението, въпреки номиналния голям растеж на брутния вътрешен продукт. И няма как, когато говорите какво бихте направили, ако бихте били управляващи, да не припомня – най-голямата и първа актуализация на бюджета на България за последните сигурно десет години и повече е през 2010 г., когато управлявахте, с близо 2 милиарда, ако не ме лъже паметта, и направена не след отчета на полугодието, а през месец юни – много по-рано от тази актуализация. Това са фактите и няма как да се премълчи какво казват данните и отчетите на Министерството на финансите. При ДДС към края на месец юни – изпълнение на приходната част 46% само; при акцизи изпълнение 42% само. Това е реалността, на която е принудено да стъпва правителството на господин Орешарски, и не приема прогнозата, която приходните агенции са дали за неизпълнение с 1 милиард на приходната част, а напротив – ускорява и намалява тази прогноза наполовина. Само че чудеса не стават за един ден, особено в приходната част. Нужни са, господин министър, много сериозни усилия, реструктуриране в приходните агенции, сериозни промени, за да постигнете резултатите, амбициозните цели, които залагате за компенсиране на батака и дупката, оставени Ви. Благодаря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 как е уточнен планът по отношение на социалните разходи, и по-точно по Закона за интеграция на хората с увреждания и по другите закони, ще си позволя, господин Горанов, точно на Вас, понеже Вие сте човекът, който сте изготвили този бюджет за 2013 г., или един от авторите, да кажа какъв е уточненият план за 2013 г., отчетът към 30 юни и очакваното изпълнение.

Съответно има и осигурителни вноски към тази сума от близо 800 хил. лв. По Закона за социално подпомагане – уточненият план е

По Закона за закрила на детето – при уточнен план 8 млн. 900 хил. лв., отчет към 30 юни 2013 г. – 5 млн. 465 хил. лв., очаквано изпълнение

общият недостиг на това, което Ви прочетох, е в размер на 40 млн. лв., колкото е предложението в актуализирания вариант на бюджета.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Параграф 1 е най-важният и трябва да внесем яснота, струва ми се, в края на този дебат, най-малкото за тези, които ни гледат и слушат, а и за колегите от залата, които имат друга професионална квалификация, извън икономиката и публичните финанси. Става въпрос за спор относно приходната част и малко по-малък спор относно разходната част. Концептуален е спорът относно приходната част и ще се опитам да обобщя мненията в хода на двете дискусии – в първо и второ четене в комисията, и първо четене в залата, и сега. Става въпрос за това как е планирана приходната част на Бюджет 2013 г. от правителството на ГЕРБ, как върви изпълнението и тенденциите коректно ли отразяват и налагат да правим актуализация на бюджета, защото ако признаем, че приходната част е нереализуема, очевидно е, че трябва корекция в бюджета независимо от разходите, тъй като става въпрос за най-важното перо. Разходите могат да бъдат свивани до определен размер. Започвам с интерпретацията на цифрите, която уважаемият колега Горанов даде на няколко пъти от тази трибуна и в комисията. Колега Горанов, първо, съгласен съм с Вас, че 941 милиона са повече от приходите и общо приходите по консолидираната фискална програма, защото това сочи отчетът. Да Ви поясня:

при превишаване на брутния вътрешен продукт с 600 милиона, което, забележете, е дадено при ръст 1%, който го няма, той вече е 0,4, но аз ще приема, че ръстът и ще приема, че са 600 милиона. Знаете ли колко събирате от 600 милиона като данъчни приходи като процент? Знаете ли колко събирате?! Малко над 25. Сто и петдесет милиона. О`кей, нека да ги сложим тези 150 милиона. Какво става с тези 150 милиона? Става следното. При

Нека да прибавим 150 милиона – те не са толкова, няма да бъдат толкова уви, защото брутният вътрешен продукт няма да е повече с 1%, а ще е по-малко, но приемаме, че е така. Получава се – около 420 милиона 420 милиона от милиард и 800. Чудесна прогноза. Ръкопляскайте сега. Нали си ръкопляскате на всеки анализ? Ръкопляскайте и на този.

динамика на кризата, лош сценарий за европейската икономика, лош за българската икономика, избори, политическа нестабилност, един куп фактори, които са извън управленските умения. Можехме и върху това да се съсредоточим.

макроикономисти, шефове на макроикономически асоциации – и да говорят на Орешарски, на мен, на господин Имамов, на колегите от БСП, на Вас, че нямало никаква причина да бъде актуализиран бюджетът, това просто е невярно, опасно и подклажда напрежения, които не са в полза нито на Парламента, нито на българското общество, нито на икономиката, нито на публичните финанси. Да не говорим за други тенденции, които касаят не само забавяне на икономическия растеж, касаят просто неумението да се бюджетира или нежеланието да се бюджетира в една обективна обстановка. Как така ще твърдите, че някой щял да „опоска”, по израза на предишния министър-председател, заем, който се взема и се вкарва във фискалния резерв? Да знаете някаква по-публична величина от фискалния резерв? Някой от Вас да е можел нещо да вземе оттам и ние да не го видим?

е предмет на анализи, които сме правили многократно. Факт е обаче, че по отношение на приходите имаме сериозен проблем и аз още веднъж ще кажа от трибуната: актуализацията на бюджета е прекалено напрегната и оптимистична и аз

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Не е нужно една лъжа да се повтаря сто пъти, защото тя няма да стане истина. Безспорно, от първия ден, в който правителството на ГЕРБ дойде на власт, ние започнахме да изплащаме пенсиите, които Вие повишихте на последното си заседание на Министерския съвет.

всички са сковани и чакат кого ще сменят, кого няма да сменят на средните, на ниските нива. Затова приходите са малко. Затова сигурно се правят хиляди схеми. През месец февруари Ви казахме, че това ще доведе до тежки проблеми в страната. А Вие сега казвате същото, за да Ви предпазя от коментари – че ако има предсрочни избори, това ще фалира икономиката, ще създаде тежки проблеми. Защо, когато става въпрос за нас, Вие сте толкова категорични и не искате да отчетете тези проблеми?

бих се съгласил и не бих правил тази реплика, ако Вие не бяхте потвърдили може би неволно, или пък сега в дуплика ще отговорите какво сте имали, предвид обстоятелството че наистина през 2013 г. номинално ще има едно несимволично нарастване на брутния вътрешен продукт спрямо 2012 г. Вие цитирахте числото 600 милиона. милиарда и 600 милиона е всъщност номиналният ръст на брутния вътрешен продукт. Според отчетни данни и прогнози за 2011 г. брутният вътрешен продукт е 75,2 милиарда; за 2012 г. брутният вътрешен продукт номинално е 77,3 милиарда; за 2013 г. в прогноза на служебното правителство – 79,9 милиарда; ръст на брутния продукт спрямо 2012 г. – 2,6 милиарда; 2011 г. спрямо 2012 г. – 2 милиарда ръст, тоест темп на нарастване, който трябва да се добави върху ръста, отчетен от 2011 и 2012 г. Вие предлагате ръстът на приходите да бъде запазен на нивото на 2012 г. спрямо 2011 г.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

Нямам никаква причина да се съмнявам във Вашата голяма компетентност. Затова Ви моля да ми обясните каква е икономическата логика да се вземе един заем, на който да се плаща лихва и да стои във фискалния резерв при нулева доходност – това едно.

Ако не можете да събирате приходи, най-лесното нещо е да си подадете оставката, има кой да ги събере. Благодаря, господин председател. Отзад напред. Господин Главчев, хора, които са направили три бюджета, от които два грешни, не приемам да ми искат оставката на тема финанси и бюджет. Към господин Горанов: точно това казах, че темпът на нарастване в едната спрямо другата година е 2 милиарда, в другата спрямо 2012-2013 г. остават 600 милиона. Сметнах Ви 25% върху тези 600 милиона. Така че нямаме разминаване изобщо в анализа. Въпросът е, че дори и така приходите няма как да достигнат до тези нива, за които говорите.

В момента данъчните приходи по републиканския бюджет са милиард и сто надолу, а по консолидираната фискална програма - милиард и четиристотин. Това са цифрите към полугодието, всички да го чуят и да е ясно.

страшно несериозно. Господин Борисов, една лъжа, казана сто пъти, наистина не става истина, слава Богу, защото ако ставаше истина, всички лъжи, които Вие изговорихте през през 2009 г. с друг тон, не с този тон, сега – мекия, за консенсус, а с един друг тон: опоскаха, оплюскаха, крадяха и така

такива излагации на тема финансова стабилност не съм чувал не от министър-председател, не съм чувал от курсисти в първи курс на икономическите техникуми. Вие нямате вина, Вашата професионална квалификация е друга. Мен да сте ме чули да се изказвам на тема гасене на пожари? Не мога да разбера как не разбрахте за четири години, че финансовата стабилност не са критериите от Маастрихт?! Това е само един насочващ показател. И че да върнеш страната през 2010 г. с 4,8 свръхдефицит, да ти образуват процедура по свръхдефицит, която ти си предизвикал, и след това да я върнеш обратно, тоест да се поправиш, не означава, че някой преди теб го е направил и въобще не означава, че си постигнал финансовата стабилност. Мога да Ви извадя десетки Ваши изказвания, в които казвате: „Ние установихме финансовата стабилност”. Вие установихте топлата вода, да Ви кажа по тази логика. (Ръкопляскания милиарда фискален резерв, а платихте дълг с четири милиарда по-малко, получихте един куп неща и сега да говорите за пенсиите... Попитайте министъра си господин Младенов, пенсиите се плащат от осигуровки,

На кое, на дуплика!? Извинявайте, но както няма лично обяснение на лично обяснение, преди малко видяхте, така няма да има и лично обяснение на дуплика. За какво е дупликата?

многократно е казано, че на последното заседание на кабинета на Станишев са увеличени пенсиите и те след това са плащани от правителството на ГЕРБ – да, действително има такова постановление. Само че, господин Борисов, експертите от Парламентарната група на ГЕРБ и тези, които участват в правителството, е трябвало да Ви кажат за кои пенсии става въпрос и какви са правомощията на Министерския съвет, защото тук е голямата разлика и големия проблем. Ето го постановлението на Министерския съвет от 25 май 2009 г. То е под № 128, за определяне на размера на социалната пенсия за старост. старост. Всички останали пенсии не се определят с постановление и решение на Министерския съвет, а се определят тук, в пленарната зала със закон. Министерският съвет също може да внесе закони. Вижте и ще Ви кажа за какво става въпрос. Във въпросното постановление, за което непрекъснато говори господин Борисов, става въпрос за увеличаване на социалната пенсия за старост на 100,86 лв. месечно. Обхватът на хората, които не са изпълнили условията за придобиване на пенсия, са над 70-годишна възраст, хората, които отговарят на условията за социално подпомагане, те са 3646 човека. Тоест, това постановление се отнася единствено и само за 3646 пенсионери, а всички останали са 2 млн. 400 хиляди. Уважаеми госпожи и господа, когато говорим за пенсии, преди малко господин Цонев каза: Министерският съвет не може да определя размеря на друга пенсия, освен на социалната пенсия за старост. Всичко останало става единствено и само със закон. Министерският съвет може да внесе законопроект, но по съответния ред. Така че Министерският съвет не може, няма как да определя друг размер на пенсиите, освен този на тези 3646 човека през 2009 г.

Както казах и в началото, дебатът е много важен за българското общество. Господин предноизказващият се, с репликите и дупликите, да не казвам името му, МИХОВ:... излезе от обхвата на репликата, която му беше отправена. Няма нищо общо с темата и с обхвата какви са били изказванията на господин Борисов на пресконференции и така нататък. Така че Вие сте длъжен да му дадете думата Вие сте длъжен да му дадете думата за лично обяснение, тъй като дупликата, която бе направена, бе излязла изцяло извън обхвата на дискутираната тема и отправената му реплика. Така че не мерете с двоен аршин, а дайте думата и на хора, които искат да направят и лично обяснение. (Единични

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми министри! Поводът за моята процедура е да Ви обърна внимание да спазвате правилника, защото репликата и дупликата нямат нищо общо с личното обяснение. При положение, че преждеговорившият няколко минути се изказва негативно относно мой колега, би трябвало Вие да му дадете думата. Ще Ви дам един много прост аргумент: Ще Ви дам един много прост аргумент: какво ще стане, ако примерно на някоя дуплика някой си позволи да напсува някой колега? Вие какво, няма да му дадете думата да се защити ли? Благодаря.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господа министри! Господин Адемов, Вие сте от малкото хора в правителството, които уважавам. Безспорно – дали Министерският съвет, дали Парламентът, с идването на власт на правителството на ГЕРБ разходите по пенсиите се вдигнаха с близо милиард на година. Имаме ли спор по това?

отчита реално фактите, ще каже: да, ГЕРБ дойде на власт в окото на бурята, когато финансово-икономическата криза в света бушуваше със страшна сила. Това е обективен факт.

След това пет години съм бил главен секретар на МВР, за което народът ме е избирал след това много пъти, оценявайки моята работа, и съм Ви побеждавал двете партии заедно. (Реплики от КБ.) След това народът ме избра за кмет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

аз имам един конкретен технически въпрос, господин министър. Правени ли са разчети в Министерството на финансите колко ще бъдат допълнителните разходи за заплати до края на годината, предвид факта, че имаме увеличаване на броя на членовете на политическите кабинети в министерствата, имаме назначаване на поне един – на областна администрация, още един заместник-областен управител; предвид факта, че заплатите на самите областни управители са увеличени с около 30% в Министерството на финансите и считате ли, че ще се вместите в заложената сума в разходната част на бюджета до края на годината? Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважавам колегата Горанов, работили сме заедно и то не лошо. Искам обаче да разсея абсолютно илюзиите му, че може да се стигне до неизпълнение на данъчните приходи с 265 милиона лева, което е неговото становище Бих приел логиката му, ако нямахме данните от изпълнението за първите шест месеца. Доста от колегите казаха какво е това изпълнение. За съжаление, то е повече от лошо и би било истински героизъм, ако Министерството на финансите успее да вземе необходимите мерки и да стигне до неизпълнение само от 555 млн. лв. от данъчни приходи, защото към първите шест месеца се очертава това неизпълнение да е по-скоро двойно по-голямо, а не 555 милиона лева. Ще Ви кажа за пореден път три-четири числа, за да видите колко е лоша ситуацията. Ако от корпоративен данък се очаква за годината да се получат с 10 милиона лева повече, отколкото миналата година са получени – за първите шест месеца, вместо да има някакъв ръст, макар и минимален, имате минус 20 млн. лв. надолу. Ако от данък върху физическите лица очаквате около 300 млн. лв. да имате повече приходи за цялата година спрямо миналата – за първите шест месеца имате само 66 млн. лв. повече. Една проста екстраполация показва как ще изглеждат те към края на годината. Ако от данък добавена стойност, и тук числата вече стават сериозни, очаквате около 800 милиона, за първите шест месеца имате 220 милиона. И ако от акцизите, което също беше казано, очаквате около 200 милиона за годината, вместо това имате минус 23 милиона. Абсолютно са прави колегите и поддържам изцяло мнението за това, че не се вземат достатъчно мерки, за да се работи в посока събираемост на приходи. Не мога да си представя, и това е наследството, оставено от ГЕРБ, как може Агенция „Митници” да работи с един заместник-директор, който в момента изпълнява длъжността „директор” без абсолютно нито един заместник-директор под него? Примерно най-нормалното е, когато имате контрабанда, да работите със заместник-директор по „Митническо разследване и разузнаване”. Такъв няма. Естествено, ако отворите сайта на Агенция „Митници”, ще видите какви контрабандни канали се пресичат в момента. Например, заловени са граждани с 12 бутилки мастика. Подобна е ситуацията и в НАП, дори бих казал и по-лоша. Вчера един от колегите от ГЕРБ каза, че всичко в НАП било наред, а пък „Митници” били виновни за неизпълнението. Не е така. Ситуацията в НАП е в пъти по-лоша, отколкото в „Митници”. И аз, от друга страна, не мога да си представя как екипът, който е докарал НАП в тази ситуация, и това неизпълнение на приходите, се вижда тука, същият екип ще продължава да работи по-добре, и ще събира повече приходи от Благодаря на колегата Велчев, който каза, абсолютно уместно и правилно: „Нека бъдем хора, отидете и вижте ген. Ваньо Танов.” Аз ще отида да го видя. Четири години не съм ходил, сега ще отида в болницата. Само че няма да му задам въпроса защо не си е подал оставката, защото министър-председателят решава без оставки кой да бъде директор на Агенция „Митници” и кой да бъде директор на НАП. Чест е на министър-председателя, че от някакви човешки и хуманни чувства не го е сменил, докато той е в болницата. И това трябва да му се признае. Бих задал обаче въпроса на ген. Танов – какво се случи и защо той примерно затвори отдел „Наркотрафик” през 2011 г.?

някой си ги е забравил в джоба. Това е цялата борба с наркотрафика на летище София за първите седем месеца на тази година. Ето тук трябва да се вземат мерки. Това е въпросът, който аз ще задам на ген. Ваньо Танов, както и множество други въпроси за нещата, които се случват в Агенция „Митници”, за липсата на кадрови назначения по негово време. Всичко това е наследено и ако сегашното правителство има някаква

Можем да говорим с имена, но не искам умишлено да намесвам имена на колеги тук – служители на тези администрации, за да демонстрирам какво се случва там.

Уважаеми господин председател, господа министри, уважаеми колеги! Не съм съгласен, господин Кадиев, че ситуацията в Националната агенция за приходите е по-лоша от тази в Агенция „Митници”. Не съм съгласен и с изказванията на колегите преди това, че едва ли не откакто е дошло правителството на господин Орешарски, има приходни агенции и те работят.

Тя беше песимистична и оптимистична. Песимистичната е за неизпълнение в размер от 900 милиона, а оптимистичната е в размер на 500 милиона неизпълнение. Това, което в момента се представя от правителството на господин Орешарски, че едва ли не са предприети мерки и рискът от приходите е стопен с 500 милиона, не е нищо друго, освен да съобщят оптимистичната По повод рисковете в бюджета в Националната агенция за приходите рискът беше от порядъка около 500 милиона, които представляват 250 милиона изместване на приходи, а не загуба на приходи от 2013 г. в 2014 г. по повод въвеждането на единната сметка, още от порядъка на 130 милиона – загуба от промяна в данъчната политика, и само 120 милиона – от промяна в макроикономическите показатели. Като сложим, че неданъчните приходи имат преизпълнение от порядъка на 350 млн. лв., означава, че рискът за неизпълнение на приходите от Националната агенция за приходи е само в размер на 150 млн. лв. Още през месец февруари експертите в НАП заедно с експертите в Министерството на финансите седнаха и набелязаха конкретни мерки по повод обслужването, доброволното изпълнение на приходите в дирекцията „Управление на риска”, данъчните измами, контролната дейност, потенциалът, който се съдържа във връзка с касовите апарати със системите на НАП, съвместната система за контрол на горивата, която беше пусната преди два месеца от Агенция „Митници” и НАП. „Митници” и НАП. Тъй като наистина нямаше промяна в ръководството на НАП, слава Богу, и остана една приемственост – там останаха колеги, които са професионалисти и знаят как да проведат тази политика, така че да компенсират тези 150 милиона. Единственото, което остана като риск по отношение на приходните агенции и приходите, това наистина е изоставането във всякаква посока по отношение на Агенция „Митници”, и то главно в акцизите. Аз съм съгласен, че наистина трябва да се направи нещо по отношение на Агенция „Митници“, за да се повиши приходната част по отношение на Агенция „Митници”, както беше заявявано нееднократно във всички предизборни клипове на управляващото мнозинство. Благодаря Ви. Първа реплика. Сега господин Цветанов – втора реплика. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Все пак нека да се върнем към темата на дебата и да кажем, че два месеца и половина вече управлява сегашното правителство.

За да има приходи в бюджета, трябва да има сериозна превантивна дейност, трябва да има работеща администрация и трябва да не се правят експерименти в реформите, които се правят в секторите, както в сектора за сигурност, така и в приходните агенции и в Агенция „Митници”. Казвам това, защото в момента мога да Ви кажа, че всичко, което се случва в държавата, е на базата на липсата на всякаква координация, на взаимодействие между институциите и липса на политическа воля да се правят реални резултати. Днес стават два месеца, откакто Вие управлявате

В 2012 г. бяха задържани 60 кг кокаин, които бяха укрити в един комбайн, който беше вкаран от Аржентина по дестинация за Холандия. В 2012 г. бяха задържани 3 т кокаин в Испания и допълнително бяха задържани още 500 кг, също в Испания – съвместна работа между службите на България и Евроатлантическите ни партньори. Това, което е свързано с контрабанда и това, което Вие винаги сте декларирали, че можете да се справите с това – излиза ситуацията: „Крадецът вика: Дръжте крадеца!” Къде са Вашите мерки и къде са Вашите успехи? Аз мога да Ви кажа, че като вицепремиер и министър на вътрешните работи на втория месец

20 милиона. Не, че българските граждани са започнали да пият, а просто искахме да има действително превенция, да има контрол и действително всички да бъдем равнопоставени в България. Това се стремим да направим, към това призоваваме и Вас. Вие управлявате

Госпожа Менда Стоянова – трета реплика към изказването на господин Кадиев. аз наистина след Вашето изказване успях да се обезпокоя дали тази актуализация на бюджета ще бъде достатъчна до края на годината. Гледайки резултатите към 30 май, с които ние довчера разполагахме, нямаше абсолютно никакво основание да считаме, че ще има такова неизпълнение на приходите, каквото се предлага в актуализацията на бюджета. Виждайки обаче данните за аз поддържам Вашето изказване, защото основните два най-важни приходоизточника – ДДС и акцизи, намаляват. Само за един месец – от края на май до края на юни, приходите от ДДС са намалели със 116 милиона. Данъчните приходи са 107 милиона, защото се компенсират от останалите. Ако през следващите месеци, до края на годината, правителството Ви успее да задържи това изпълнение на ДДС, аз съм убедена, че това, което ни предлага сега господин министърът, няма да се изпълни. Сега господин Кадиев има право на дуплика, след което ще има почивка, защото има заявени изказвания.

данъчната администрация, стават политици. И служители на митническата администрация също, защото и такива има. Трябва да има много ясно разделение между това докъде е границата на и къде е границата на тези, които събират приходите. Това, което виждаме като изпълнение към края на месец юни, не се е случвало през месец юни. На всички Ви е ясно, че това са инертни системи, които взимат завоите бавно, плавно, като самолетоносачи, и тази система, за да бъде задвижена, й трябват няколко месеца. Затова казвам, че ще бъде истински героизъм, ако неизпълнението бъде само и единствено 555 млн. лв. Аз вчера дадох пример на комисията и го повтарям пак – във Вашето предложение за актуализация на бюджета продължава да стои числото 132 млн. лв. от други данъци. А други данъци са данък върху лихвите. За първите пет месеца са събрани 32 млн. лв. Как си представяте да станат 132 милиона до края на годината?